Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri,

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 34 poslank in poslancev s prvopodpisano Natašo Sukič. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 39 poslank in poslancev prvopodpisano Natašo Sukič zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja, Nataši Sukič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! V Levici skupaj z LMŠ in SD ponovno, že četrtič, vlagamo predlog za popolno zakonsko prepoved frackinga, hidravličnega lomljenja na ozemlju Slovenije, ki bi preprečil načrte britanske multinacionalke Ascent Resources za vrtanje v prekmurskih Petišovcih. Povod za ponovno vložitev zakona je ravnanje Vlade, ki je doslej odkrito podpirala umazani kapital, po novem pa poskuša svojo podporo zakriti pod navideznimi in brezpredmetnimi gestami, ki naj bi varovale okolje. Vlada namreč potrjuje svoj lastni predlog sprememb Zakona o rudarstvu, ki prepoveduje zgolj obsežno hidravlično lomljenje in vzpostavlja nekakšno ločnico med frackingom, ki ogroža okoliške vodne vire, in frackingom, ki jih ne. Vzpostavljanje takšne ločnice je popolnoma brezpredmetno in zavajajoče, ne Ascent Resources, ne minister Vizjak, ne kdorkoli drug ne more zagotoviti, da je facking varen. Razglasiti fracking za varnega v korporativni izjavi za javnost ali v vladnem dokumentu je enostavno, odpravljati posledice nesreče, ki lahko vodi v degradacijo okolja in ogrožanje zdravja lokalnega prebivalstva, onesnaženje podtalnice z ogljikovodiki, z vbrizganimi kemikalijami, s strupenimi snovmi ali posamične potresne sunke v okolici lomljenja, pa je bistveno težje. Kakršnokoli izvajanja popravljalnih ali omilitvenih ukrepov je v takšnih globinah, v Petišovcih gre za globino 3 tisoč 500 metrov, praktično nemogoče. Britanska korporacija Ascent Resources si že skoraj 20 let prizadeta, da bi v Petišovcih izvajala fracking. Gre za umazano tehnologijo, ki se v tujini izkazuje za uničujočo za okolje in zdravje lokalnega prebivalstva. Britanci si že desetletje prizadevajo, da bi za kovanje dobičkov na račun onesnaženega okolja ter prebivalk in prebivalcev Petišovcev in širše regije od države dobili vsa potrebna dovoljenja. Pri tem so se posluževali celo groženj in izsiljevanj vladnih funkcionarjev ter nedovoljenih in nedopustnih pritiskov na državne uradnike. K zakonski prepovedi frackinga je pozvala občina Lendava. K temu nas pozivajo okoljevarstvene nevladne organizacije, poziva nas prekmurska civilna iniciativa za prepoved frackinga, pa vse to je bilo za vladajočo koalicijo do sedaj bob ob steno. Zato v Levici skupaj z ostalimi opozicijskimi strankami vztrajamo in smo ponovno vložili novelo Zakona o rudarstvu in ob tem zahtevali še splošno razpravo, v kateri naj javnost vidi, zakaj ima britanska korporacija Ascent Resources veliko zaupanje v to koalicijo in zakaj ga ljudje nimajo. Že ko je oblast v Sloveniji prevzela vlada Janeza Janše in nastavila vrsto do varovanja narave izrazito sovražnih ministrov, kot sta Zdravko Počivalšek in Andrej Vizjak, smo napovedali, da se lahko korporacija Ascent Resources nadeja, da bodo njihova lobiranja, pritiski in grožnje s tožbami obrodili sadove. Tako kot v primeru poskusa spreminjanja Zakona o vodah želi vlada rahljanje omejitev zamaskirati kot skrb za okolje. Nedavni rezultat referenduma o vodah dokazuje, kako podcenjujoči so ti poskusi. Vlada naj zato prebivalce Petišovcev, Prekmurja in Slovenije nima za naivne. Popolna in brezpogojna prepoved frackinga na Slovenskem je edina rešitev, ki jo lahko zagovarja kdorkoli, ki mu je varovanje okolja resnično v interesu. Hvala lepa. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem še besedo predstavniku Vlade Alešu Miheliču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo in izjemoma mu zaradi bergel dovolim, da opravi mnenje Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Lep dober večer! In hvala lepa za razumevanje, da smem od tu predstaviti stališče Vlade. Lepo pozdravljene poslanke, poslanci, cenjeni gostje! Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano gospo Natašo Sukič je dne 9. 9. 2021 Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejem Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. Predlagali so dopolnitev 6. člena Zakona o rudarstvu, in sicer naj se doda nov tretji odstavek, s katerim predlagajo, da ne bi bilo mogoče pridobiti dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi pod tlakom. Prav tako v prehodnih in končnih določbah predlagajo, da se veljavna dovoljenja za raziskovanje in rudarsko-koncesijski akti ter vloge za pridobitev dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov uskladijo z določbami dopolnjenega zakona v treh mesecih po uveljavitvi spremembe zakona. Vlada Republike Slovenije meni, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije. V predlaganem zakonu namreč lahko ugotovimo, da besedilo ni ustrezno, saj dopušča vbrizgavanje vseh ostalih medijev. Vbrizgavanje določene količine vode z dodatki je nujni sestavni del pridobivanja nafte in zemeljskega plina, pa tudi vrtanja vodnjakov. Globinsko vrtanje vrtin, tudi vrtin, ki se vrtajo za geološko in geomehanske raziskave, na primer za potrebe gradbeništva, namreč potekajo z izplako, ki dviguje navrtane delce ter vzdržuje stabilnost vrtine. Koncesijske akte je mogoče spreminjati, ampak le v določenih primerih, in sicer če so izpolnjeni pogoji, ki so določeni z ustavo, na primer upoštevajoč načelo zaupanja v pravo, ki izhaja iz načela pravne podlage. Menimo, da ta pogoj ni izpolnjen. Besedilo predloga zakona ni primerno formulirano in ne upošteva finančnih posledic posega v pridobljene pravice. V Republiki Sloveniji je izdana samo ena koncesijska pogodba za izkoriščanje nafte in zemeljskega plina. Za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode Uredba o posegih v okolje, za katero je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da je potrebno za ta dela izvesti presojo vplivov na okolje. Zaradi navedenega torej Vlada Republike Slovenije meni, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. PODPREDESDNIK Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in Franci Kepa. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav sekretarjem, kolegice, kolegi! Vlada je mnenja, da predlogi niso primerni za nadaljnjo obravnavo. Predlog zakona določa, da ni možno pridobiti dovoljenja za rudarske pravice izkoriščanja ogljikovodikov z vbrizganjem vode ali vode z dodanimi dodatki pod pritiskom. Predlagano besedilo dopušča vbrizgavanje vseh drugih medijev. Zraven tega je minimalno vbrizgavanje količine vode z dodatki nujno pri pridobivanju nafte in zemeljskega plina. Pri globinskem vrtanju, pri geoloških ali geomehanskih raziskavah poteka vrtanje z izplako, ki nevtralne delce dviguje in vzdržuje stabilnost vrtine. Predlog zakona v 2. členu določa usklajevanje z določbami novele veljavnega dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov, možno je spreminjati koncesijske akte, če so izpolnjeni pogoji, določeni z ustavo. Predlog zakona si želi uskladitev veljavnih dovoljenj z določbami predloga zakona. Takšnih dovoljenj trenutno ni. Predlog zakona ne predvideva uskladitev veljavnih dovoljenj. Če bi predlog zakona iskal tudi takšno uskladitev, bi morali z zakonom ustrezno rešiti povračilo sredstev koncesionarju, ker bi se poseglo v njegove pridobljene pravice. Pri sprejemu predlaganih sprememb posežemo v pravice koncesionarjev, poseg je sporen zaradi varstva načela spoštovanja prava, kateri izhaja iz 2. člena Ustave in načela pravne države. Mnenje Vlade je, da predlog zakona ni primerno formuliran in se ne upošteva finančnih posledic zaradi pridobljenih pravic. Znano je, da je v Sloveniji trenutno dana samo ena koncesija za izkoriščanje nafte in zemeljskega plina. Ta je bila dana oziroma podpisana pod levo vlado še v času Drnovškove vlade leta 2002. Ta podpisana koncesija za izkoriščanje nafte in plina poteče 28. maja 2022; se pravi čez dobre pol leta, s tem da brez pridobljenega okoljevarstvenega soglasja hidravlično lomljenje ne more biti izvedeno. V tej izdani koncesiji je izdana tudi odločba za izkoriščanje, tam pa ni navedeno, da se ogljikovodiki izkoriščajo z vbrizgavanjem vode ali vode z dodanimi kemičnimi primesmi pod tlakom. Take posege omejuje že okoljska zakonodaja. Predno se izvede kakšen tak poseg, je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje in izvesti vplivno okolje.

ali več na fazo lomljenja ali sedem tisoč kubičnih metrov ali več metrov na vrtino v celotnem postopku lomljenja in pridobivanja nafte ali zemeljskega plina, kjer načrpana količina presega 500 ton na dan v primeru nafte in 500 kubičnih metrov v primeru plina. Sedaj v času te vlade je to že drugi poskus, da odstopimo od izkoriščanja nafte in plina in posledično – odstopanje od podpisane pogodbe za koncesijo. To pogodbo so podpisale ravno te leve stranke, katere hočejo, da se to ustavi. Ali je glavni namen kazanje na krivca zaradi prekinitve na to vlado ali so namen predvsem pridobitev sredstev od provizije zaradi enostranske prekinitve pogodbe od firme Ascent Resources ali kakšnega posrednika.

Zelo pomembna vprašanja danes izpostavljamo, ker vzpostavljamo precedens za naprej. Vprašajmo se par stvari najprej, pa ne predstavljati v stališču stranke stališče Vlade – dvakrat smo isto zadevo slišali zdaj – koliko stane zdravje? A ima zdravje ceno? Koliko stane okolje, kolegi, ki odhajate? A ima ceno? Koliko smo pravzaprav vredni ljudje, ki živimo v tem okolju? To so bistvena vprašanja, na katera iščejo odgovore ekonomisti. Ampak eno je numerična ocena, številčna ocena, koliko je vreden en človek, drugo pa je njegova dejanska vrednost. Življenje je neprecenljivo. Zdravje je neprecenljivo. Okolje je neprecenljivo. Zato nam je v Poslanski skupini LMŠ pravzaprav prav nerazumljivo to nenehno zagovarjanje frackinga v Petišovcih. Nerazumljivo nam je nenehno zavračanje predloga, da dokazano škodljive rudarske metode v Sloveniji pač prepovemo. Nerazumljivo in nelogično! Ker vsako takšno zavračanje kaže predvsem na to, da lahko preračunamo na eni strani koristi in na drugi strani nevarnosti. Danes smo celo o nekih provizijah poslušali. Sram vas je lahko, spoštovani kolegice in kolegi, tudi vas. Zakaj že? Če smo rekli in vsi to zagovarjamo, da je zdravje naša največja vrednota, zdaj pa kar naenkrat zakon ni primeren, je pomanjkljiv, koncesijskih razmerij se ne sme spreminjati. Ja, tukaj je ključ, koncesija je ključ. Tukaj je bistvo. Ustava nam zagotavlja kot državljanom pravico do pitne vode in pravico do čistega okolja. In zdajle bo koncesijski akt bolj pomemben od ustave! In argumentacija, ki ste jo dali ven, ne zdrži nobene normalne realne – ja, zelo smešno je, kolega, zelo smešno, tudi pod masko se vidi, ko se smejite, veste. Ja, je stališče. Argumenti, ki jih poslušamo, so prepoceni. prioritete, dejanske prioritete te vlade, te politike. Važna je koncesija, niso važni ljudje! Samo v tem mandatu – jaz nisem dolgo politik, nisem dolgo – že četrtič zdajle govorimo o istem zakonu z isto argumentacijo, z istimi razlogi, zakaj pa zdaj to kar naenkrat ni mogoče, ni dobro, ni sistemsko. Ampak mi ne odločamo o zakonu, odločamo o tem, katere pravice so bolj pomembne: pravice nosilcev koncesije ali pravice ljudi, ki živijo v Petišovcih. To tehtamo danes. In smo že trikrat tehtali in bomo tehtali še, dokler ne bomo pretehtali v korist ljudi. Ne bomo se ustavili, tudi če bo danes zakon padel na prvem branju. Kaj vse smo že poslušali kot argumentacijo? Zakaj je potrebno zakonsko prepoved zavrniti. Ampak zmaga pa očitek, saj smo jih že slišali, ne, očitek, da je spreminjanje zakonodaje zaradi enega samega primera, to smo danes slišali tako s strani Vlade kot stališča spoštovanih kolegov iz SDS-a, ni smiselno. Zaradi enega samega ni smiselno. Vse skupaj, ne da je smešno že postalo, to je absurdno, to dejansko je en absurd. O sistemskosti, bomo zapakirali rešitev v sistemski zakon, govori koalicija, ki je v slabem letu dni izdala devet interventnih zakonov, v katerih ni niti kančka sistemskosti, ampak se zelo enostavno posega v vse pore življenja. Vprašanje varovanja narave ni stvar sistemske ureditve, je pa stvar sistema vrednot. Tega sistema in teh vrednot pa tukaj ni zaznati, ne v argumentaciji, zakaj ta zakon ni dober, ne v dejanskih dejanjih. dejanjih. Ni vrednot, ker je samo vrednost; samo ena črka razlike je, ampak zelo pomembna! Zato ne moremo, ne ne moremo, ne smemo dopustiti škodljivih posegov v okolje, še posebej, ko ni popolnoma jasno, kakšne posledice so sploh mogoče. Upravno sodišče je presodilo, da je za pridobivanje plina s fracking metodo v Petišovskem polju potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. In kaj se je zgodilo? Ko se je za to odločilo sodišče, nosilec koncesije reče, vi zavlačujete in bomo mi zdajle zahtevali odškodnino. A to, če se hočemo prepričati, kaj dejansko škodi našim ljudem, na nekem strokovnem nivoju, je zavlačevanje, je izsiljevanje? In s takimi ljudmi se potem vi pogovarjate in pogajate na drugi strani. Ni samo vprašanje kredibilnosti, dejansko vprašanje je vrednost in vrednosti. Prevečkrat smo se že opekli v Sloveniji z nižanjem okoljskih standardov zaradi tako imenovanega javnega interesa. Poglejmo samo Magno, dajmo se na hitro spomniti nazaj. Skoraj prazna tovarna na najboljši štajerski obdelovalni zemlji, na vodovarstvenem območju, če se ne motim, je šla bliskovito skozi. Spet sistem vrednosti, vrednot. Poglejmo še malo v moje kraje. Na Počku, ki je vodonosnik za 20 tisoč ljudi v Sloveniji, se še danes nekontrolirano izvajajo vojaške aktivnosti. DPN obljublja država že desetletja, vmes ga je celo Ustavno sodišče razveljavilo, pa nič. Ni vodovarstvene uredbe, ne premakne se. Še pred nekaj meseci smo govorili o tem, da je nujno potrebno zagotoviti varno in dobro vodooskrbo za obalno območje. Ne! Se boste raje ukvarjali s tem, kako poiskati argumente, privlečene za lase, zakaj ta zakon o prepovedi frackinga ni dober. Najkrajšo bomo tako in tako potegnili ljudje, ker danes sem jaz tukaj z ljudmi, nisem politik. Zato ni vprašanje danes, ali bo potrebno izplačati odškodnino nosilcem koncesije, investitorjem. To se bodo odločila sodišča, to ni stvar parlamenta. Vprašanje pa je, ali bo Državni zbor takšno prakso dopuščal v bodoče za vsako ceno. Oprostite, jaz ni denarja, ga ni denarja, ki bi nadomestil zdravo okolje in čisto vodo. Edini način, ki ga vidimo že četrtič, je, da se zakonsko zaščiti Petišovce in ljudi s popolno zakonsko prepovedjo frackinga. V Poslanski skupini LMŠ to zakonsko prepoved podpiramo. Hvala. lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil mag. Dejan Židan. Izvolite. Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar s sodelavcem, ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Nekaj iz srca vam moram povedati. Podobno se počutim kot takrat, ko smo se pogovarjali, ali v slovenski nacionalni program vključiti prekmurski jezik. Pa ste bili na tej strani enotno, z izjemo Jožefa Horvata, proti. Seveda Seveda smo na pristojnem odboru padli zaradi razmer, na srečo pa so poslanke in poslanci nekaterih drugih strank na koncu nam zagotovili zadosti glasov, da smo vam dokazali, da je prekmurski jezik v resnici knjižni jezik. Je pa to sramota, da smo to morali ponovno dokazovati leta 2021, ampak smo dokazali in vsem vam hvala. To je bil samo eden od dokazov, da je od ljubljanskega srca Prekmurje res oddaljeno. Ko pa rečem ljubljanskega, ne mislim mesta Ljubljana. Tukaj so nam dali celo svoj trg. Mislim ljubljansko oblast, ki predstavlja Slovenijo. Saj to je zgodovinska izkušnja in tisti, ki ste iz Maribora, poznate, da tudi za Maribor pa velja podobno. In danes, ko že ponovno govorim o prepovedi škodljive tehnologije, ki najbolj ogroža Prekmurje, je meni povsem jasno, zakaj to ponovno, četrtič, govorim: ker smo oddaljeni od Ljubljane najbolj! Če bi ta škodljiva tehnologija bila v srcu Slovenije ali nekje drugje, kjer se bolj pogosto nahajate, bi bili v tisti skupini držav, kjer bi to bilo že zdavnaj prepovedano – da se razumemo! Sedaj vam pa želim nekaj prebrati. S frackingom se ukvarjamo dosti časa, ampak da bomo razumeli zgodbo, vam želim prebrati poslansko vprašanje, ki sem ga, gospod podpredsednik, zastavil 17. decembra 2020; torej skoraj leto dni bo že od takrat. Nekje takole sem zapisal. Spoštovani minister, ta teden že tretjič Državni zbor ni izglasoval spremembe Zakona o rudarstvu, s katero smo želeli prepovedati uporabo umazane in nevarne tehnologije drobljenja v Sloveniji. Rezultat glasovanja o predlogu zakona je bil 41 proti 41. Predvidevam pa, pa, da takšen rezultat, tudi zaradi besed in obljub vašega državnega sekretarja, tukaj prisotnega gospoda Aleša Miheliča, ki je ves čas obravnave predloga zakona na seji Državnega zbora navajal, da je boljša sistemska ureditev, ki pa je tudi že pripravljena. Sedaj pa citiram: »Kot smo že dvakrat obrazložili, se pripravlja celovito urejanje rudarskega področja, ki zajema tudi to domeno, ki je predlagana v tem predlogu zakona. Lahko pokažem, da je predlog izdelan in bo šel še ta teden v javno obravnavo.« In ponovno je tekom razprave večkrat poudarjal, ponovno citiram: »Pripravili smo sistemsko ureditev in absolutno podpiramo vsa prizadevanja za rešitev nastale tematike, vendar je tukaj potreben pravi pristop.« Ter delil tudi nekaj spodbudnih besed, da absolutno ne drži, da bi govorili o nenevarnostih hidravličnega drobljenja in ponovil: »Ko ministrstvo pripravi zakon, ga bo dalo še v tem tednu v javno obravnavo. Vsi ga boste sprejeli, imeli do njega dostop, podali pripombe.« Dan po teh spodbudnih besedah sem razmišljal, končno smo tudi mi, Prekmurci, razumljeni tu v srcu Slovenije, sem posredoval naslednje vprašanje, dve v bistvu. Prvič: »Pozivam vas, da takoj posredujete v javnost vaš predlog sistemskega zakona, ki prepoveduje hidravlično drobljene v Sloveniji, kakor ste poslankam in poslancem obljubili in verjetno tudi s tem preprečili sprejem našega zakona.« Zakaj sem napisal tako diplomatsko? Zato, ker vsaj dva poslanca, ki sta glasovala proti predlogu prepovedi frakinga, sta mi na hodniku povedala, tako smo glasovali zato, ker bomo mi prepovedali fracking z našim vladnim zakonom. Če tega ne bi bilo, ne bi bilo razmerje 41 : 41, ampak bi bilo 43 proti 39 v korist nas, ki želimo zaščiti Prekmurje, in s tem celotno Slovenijo. Potem drugo vprašanje: » … ter da jasno obrazložite vašo sistemsko rešitev, ki nas bo v Prekmurju, Pomurju in v celotni Sloveniji zaščitila pred umazano in nevarno tehnologijo.« Nato pride odgovor 23. decembra. To je hitro, to cenim, Vlada včasih zamuja tudi tri, štiri mesece, kar je, mimogrede, v nasprotju s poslovnikom tega državnega zbora, in ne zamerim, da je bilo nekaj dni zamude. To se zgodi, ko se da v javno razpravo, ampak tisto, glej ga šmenta, doživimo šok. Fracking naenkrat ni več fracking! Naenkrat ugotovitev, da obstaja neka meja 10 tisoč kubikov vode v celotnem postopku lomljenja ali najmanj tisoč kubikov v enkratni fazi. Če je pod to mejo, potem fracking ni fracking in ne ogroža ničesar. Če pa je nad to mejo pa postane smrtno nevaren in ga je treba prepovedati. Seveda tukaj pozabite napisati, da ta gromozansko velik fracking v Sloveniji tako in tako ni mogoč. Možen je ta omejen. Od tukaj naprej pa nas začnete prepričevati, zakaj ta fracking ni nevaren – pa mimogrede, vsak fracking je nevaren začnete nas prepričevati, da v resnici države, ki jih naštevamo, da je fracking prepovedan, ne razumemo dobro. Seveda, imamo mi kot opozicija katere možnosti? Prvič, da kontaktiramo naše prijateljske stranke v tujini, da nam povedo, kaj je tam narejeno. Imamo možnost, da tam, kjer so vlade naše provenience, direktno vprašamo vlade in da tudi komuniciramo z nevladnimi organizacijami tudi v tujini da nam po vseh treh kanalih pošljejo, kje vse je fracking prepovedan. Ministrstvo to zanika. Ponovno vprašamo v tujino. Celo državni sekretarji v nekaterih državah, ki so naše provenience, ponovno potrdijo, da je prepovedan. Glej ga šmenta – ministrstvo: ni prepovedalo! Ni nam preostalo drugega, kakor da vas prosimo, da naredite soočenje. Mislim, da je to bilo aprila. Koliko dni, koliko mesecev je minilo od takrat? Mi nimamo druge možnosti, kakor da izvedemo soočenje vaših stališč, da pripeljemo strokovnjake, ki so nas učili, kje vse in zakaj je prepovedano. Argument, ki se tudi uporablja in je napačen, je naslednji, ja, saj nekoč pa je to bilo dovoljeno. Mogoče. Ampak nekoč je bil dovoljen tudi atrazin, ki povzroča raka. Nekoč je bil dovoljen tudi DDT, ki je še bolj nevaren! In mimogrede, nekoč so bili dovoljeni tudi različni strupi, ki škodujejo čebelam, pa smo jih prvi v Sloveniji prepovedali; zato ker se spreminjajo stvari, ker tudi znanost napreduje in nas skuša ščititi. Jaz, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, upanje, da bo ta vlada naredila to, kar je obljubila, počasi izgubljam. Izgubljam zato, ker je odnos do Prekmurja tako glede tega vprašanja, glede jezika, glede narodnostnega vprašanja, takšen, da je žaljiv pri tej vladi, vas pa, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, prosim, da podobno kot ste nam v Prekmurju omogočili, da smo ponosni in ste priznali prekmurski jezik, nas ponovno zaščitite s tem, ko boste glasovali za prepoved frackinga v Sloveniji. Hvala.

čisto preprostega stališča in tudi ostali sopredlagatelji tega zakona o spremembah Zakona o rudarjenju. Namreč, izhajamo iz tega, da posledice frackinga po svetu so jasno znane, jasno znane. So uničujoče, škodljive, to obliko pridobivanja energenta je potrebno ustaviti in to delajo po celem svetu. Namreč, znano je, da je cena pridobivanja plina na način frackinga uničevanje. V Sloveniji to pomeni uničenje Prekmurja in širše posledice za naš prostor. Pomeni uničenje kmetijstva, vode, prostora, predvsem pa zdravja in življenj. Za kaj? Za dobičke! Za koga? Za tujo korporacijo! Sprašujem. V kratkem bomo odločali o tem, da premoga, lignita v ne bomo več izkopavali v prihodnje in ga ne bomo več kurili v Termoelektrarni Šoštanj. Da ne bo morda ta vlada, ki na tak način postopa in se obnaša do frackinga in do pobud, da se fracking ukine, ne bo ugotovila, da se lahko lignit v Sloveniji naprej izkopava, samo izvažal se bo. To bo delala tuja korporacija, na ta način se bo pa ohranilo delovna mesta v Šaleški dolini. Samo to še pričakujemo. In ob vseh teh negativnih posledicah, ki so jasne, štirikrat že to obravnavamo – štirikrat! – in res moraš biti ali naglušen, ali ne razumeš strokovno zadeve, ali pa se moraš povprašati takole. Ob vseh posledicah, ki bo to pridobivanje energenta plina povzročilo v Sloveniji, pride Vlada zopet s stališčem, da je predlog sprememb Zakona o rudarjenju pravnoformalno na neustrezen način pripravljen in da ga zato ta vlada ne more potrjevati in se s predlogom ne strinja. Ob tem glede tega negativnega primera prakse pridobivanja energentov v prihodnje v primeru, da jo bo izglasovala ta koalicija, kjer sedijo notri tudi Prekmurci, tudi gospod Horvat Jožef, žal ga danes ni tukaj, da bi pomagal ščititi Prekmurje, ob tem Vlada ne stori ničesar. In ker ne stori ničesar, zaradi potencialnega uničevanja v prihodnje in življenja in zdravja ljudi, je to za nas tudi kaznivo dejanje. To kaznivo dejanje bo verjetno moralo biti obravnavano na ustreznem nivoju v državi, kjer imamo tudi pravosodno oblast. In glejte, k zakonski prepovedi, kot je že prej kolegica Nataša povedala, je pozvala občina Lendava, pozvale so okoljevarstvene organizacije in še mnogi drugi. To je enotno mnenje tudi po celi naši državi. Ko smo oktobra prvič obravnaval ta naš predlog sprememb Zakona o rudarstvu, se Vlada – tudi tako kot zdaj – do samega predloga, vsebine predloga ni hotela opredeliti. Ne opredeljuje se! Jasno,

Očitno so jih nekaj že proučili. Vladajoča koalicija o prepovedi frackinga ni hotela razpravljati in tudi danes po tem, koliko je prisotnih ljudi od koalicije, je temu tako. Pri obravnavi zakona na odboru so takrat molčali in tudi izključno glasovali so proti, to je bila edina razprava.

okoristiti z dobički na račun okoljskega opustošenja v Prekmurju, ampak med vrsticami lahko pri vladnem odgovoru razberemo, da Vlada fracking zemeljskega plina Petišovcih potiho podpira. To svoje stališče opravičuje, da se Petišovško polje nahaja na peščenjaku in da zaloge zemeljskega plina predstavlja potencial za zmanjšanje energetske potencial za zmanjšanje energetske odvisnosti Slovenije in da je zato črpanje plina Petišovcih v javnem interesu, čeprav vemo, da bo ta plin črpala tuja korporacija, ki jo zanima predvsem dobiček. Kje bo pa potem ta plin pristal, je pa dejstvo, da je odvisno od tistega, ki to pridobivanje izvršuje. Moramo reči, da Vlada v svojem mnenju v celoti jemlje za svoje argumente argumente korporacije iz Anglije Ascent Resources o nenevarnosti izvajanja frackinga na Petiškovškem polju polju in ta argument temelji na razlikovanju izvajanja frackinga na peščenjakih in škrilovcih. fracking, ki se bo na peščenjaku izvajal, na katerem se Petišovci nahajajo, kot je bilo že danes povedano s strani že mojih predhodnikov, pa pušča nepopravljive posledice na okolju. To so Nizozemci jasno ugotovili v Groningenu, kjer se tudi na ta način pridobiva, s frackingom. Na podlagi dokazov – povezave potresov, škode na stavbah, lokalnega prebivalstva in frackinga –, to v povezavi s frackingom, je ta nizozemska vlada tudi že leta 2018 več kot 200 podjetjem, ki pridobivajo plin na groningeskem polju, zapovedala, da morajo s črpanjem prenehati v roku štirih let. Medtem ko se zaradi vseh problemov, ki jih je na Nizozemskem povzročil fracking na peščenjaku – takšnem peščenjaku, kot je tudi v Petišovcih se je nizozemska vlada odločila za prepoved nadaljnjega izvajanja frackinga, naša vlada nekritično povzema argumente korporacije o nenevarnosti izvajanja frackinga na peščenjakih v Prekmurju.

da bi bilo bolje, da bi uredili prepoved frackinga, kot se je že tukaj pri nas predstavilo v Državnem zboru, v Zakonu o varstvu okolja, kar tudi nekako izhaja iz prej podanih odgovorov Vlade na pisno poslansko vprašanje o prepovedi frackinga v Sloveniji. Bilo pa je to stališče tudi že izrečeno v našem Državnem zboru. Namreč, Zakon o varstvu okolja je splošen zakon, Zakon o rudarstvu pa je lex specialis, ki se tiče samo rudarjenja in ne tudi drugih posegov v okolje, zato je seveda edino pravilno, da se posamezne prepovedi in omejitve v zvezi z rudarjenjem urejajo, kot smo predlagali v Zakonu o rudarjenju. Zato je sprejem zakona, ki ga predlagamo, edini in najprimernejši način prepovedi te invazivne metode pridobivanja zemeljskega plina, katero so že prepovedale in tako ali drugače omejile tudi številne evropske države oziroma države širom po svetu. Dejansko, dejansko se bo prav skozi glasovanje o tem zakonu pokazal odnos do države in ljudi, poslancev in poslank do države in ljudi, ki jih zastopamo v tem našem državnem zboru. Hvala lepa. Hvala vam. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije - krščanskih demokratov bo predstavil Mihael Prevc. Izvolite. MIHAEL Hala za besedo, podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovani kolegice in kolegi! Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu se predlaga prepoved pridobivanja ogljikovodikov z metodo fracking na način, da se onemogoči pridobitev dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi. Gre za postopek lomljenja kamenin z vbrizgavanjem vode in kemikalij pod velikim pritiskom v vrtine, ki pa ima lahko škodljive posledice na okolje in zdravje ljudi. V Novi Sloveniji smo prepričani, da bi vprašanje hidravličnega lomljenja kamenin in posledično negativnega vpliva na okolico in zdravje ljudi morala reševati stroka in ne politika. Izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi pod tlakom omejuje že okoljska zakonodaja, saj je pred začetkom izvajanja takšnega posega potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Nenazadnje tudi Resolucija Evropska parlamenta z dne 21. 11. 2012 o vplivih črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje potrjuje v izhodišču, da je to strokovno vprašanje, pri katerem je potrebno preveriti vse vplive na okolje, javno zdravje in podnebne spremembe. Po besedah strokovnjaka Miha Valentinčiča iz družbe Geoenergo je postopek lomljenja slojev peščenjakov, kakršen se izvaja pri črpanju nafte in plina v Petišovcih, zmotno enačiti s hidravlično obdelavo skrilavcev velikega obsega oziroma frackingom, kot ga izvajajo v ZDA, kjer gre za trde geološke strukture in je za uspešen postopek potrebna velika količina vode s kemičnimi primesmi. To za okolje predstavlja veliko obremenitev. Ko pa govorimo o geoloških strukturah v Prekmurju, kjer gre za peščenjake s slabo prepustnostjo, za črpanje plina potrebujejo bistveno manjšo količino vode, ki ima minimalen vpliv na okolje. Prav tako pa se kemične primesi v zadnjem času nadomešča s primesmi naravnega izvora. V Nemčiji so tako postopek lomljenja slojev peščenjakov v zakonu opredelili kot konvencionalni fracking in je po zakonu dovoljen, medtem ko je postopek lomljenja slojev iz trdnejših kamenin skrilavca opredeljen kot tako imenovani nekonvencionalni fracking in je prepovedan. Vlada Republike Slovenije tudi opozarja, da besedilo predloga zakona ni primerno formulirano in ne upošteva finančnih posledic posega v že pridobljene pravice edinega koncesionarja za pridobivanje nafte in zemeljskega plina, saj mu pogodba poteče 28. maja 2022. Brez pridobljenega pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja pa hidravličnega lomljenja kamenin do takrat tudi ne more izvajati. Prav tako je Vlada besedilo predloga zakona ocenila kot neustrezno, saj dopušča vbrizgavanje vseh ostalih medijev. Poleg tega je vbrizgavanje določene količine vode z dodatki nujen sestavni del pridobivanja nafte in zemeljskega plina pa tudi vrtanja vodnjakov. Globinsko vrtanje vrtin, tudi vrtin, ki se vrtajo za geološke in geomehanske raziskave, namreč poteka z izplako, ki dviguje navrtane delce ter vzdržuje stabilnost vrtine. Zaradi vsega navedenega poslanci Nove Slovenije - krščanski demokrati Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu ne moremo podpreti. Hvala.

Zdravo okolje, varovanje okolja in varnost ljudi ter njihovo pravico do čistega okolja bomo v Poslanski skupini SAB vedno postavili na prvo mesto. Naša prizadevanja so v to usmerjena že od nekdaj, pri čemer velja izpostaviti leto 2016, ko je bila na našo pobudo pravica do pitne vode zapisana v ustavo. Škodljivost tehnologije frackinga prepoznava vedno večji del Evrope. To, da je škodljiva, ni predpostavka, temveč dejstvo. Njene posledice se kažejo v različnih posledicah za okolje. V tujini beležijo povečanje biosezmične aktivnosti, posedanje, onesnaženje vode, če navedem le nekatere. Nobenega dvoma ni, da v Poslanski skupini SAB podpiramo predlog prepovedi frackinga, menimo, da je v razpravi nujno spregovoriti tudi o tem, zakaj je bilo dovoljenje konkretni družbi, ki ima pri nas apetite, povezano s frackingom, sploh izdano. Navsezadnje imajo tudi tožbeni zahtevek podjetja pravno podlago natanko v tem dejstvu, da je bilo izdano dovoljenje. V Poslanski skupini SAB smo tako že ob prejšnjih obravnavah zakona poudarjali, da je absurdno že dejstvo, da se pogovarjamo o sosledju dogodkov, kakršno je bilo v konkretnem primeru, povezanim s frackingom. Opozarjali smo, da je osnovni greh v dejstvu, da lahko pri nas uradnik začne postopek, s katerim ni dovolj dobro seznanjen. To je lahko pri postopkih s tako občutljivim in daljnosežnimi posledicami, kot jih ima fracking, popolnoma nedopustno in neprimerno. Prav primer, o katerem govorimo, je opomin, kaj se lahko zgodi, če se zdrave pameti in dognanj stroke ne upošteva in se lahko stvari sprožijo na podlagi administrativnega postopka. Pozneje se takšni primeri rešujejo preko presoje vplivov na okolje in zahtev po okoljevarstvenem soglasju, vendar je dejstvo, da bi jih bilo treba ustaviti že prej, takoj na začetku. Za konkreten primer smo predlagali, da ministrstvo ugotovi, da v kolikor vlagatelj ne predloži zahtevane dokumentacije v roku, ugotovi, da vlagatelj ne želi nadaljevati postopka in ga zaključi in konča. Državni sekretarji v vseh treh obravnavah zakona poudarijo, da ministrstvo pripravlja celovito urejanje rudarskega področja in bo v tem sklopu naslovilo tudi to področje. Ob izteku lanskega leta je bil zakon naposled poslan v javno obravnavo, a se je ponovno zapletlo. Diskutabilna je bila že rešitev, ki jo je ministrstvo v zvezi s hidravličnim lomljenjem predlagalo. Po mnenju Vlade bi namreč zadoščala že prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja, kar v praksi pomeni, da bi bil fracking pod določenimi pogoji še vedno dopusten. Septembra je torej postalo jasno, da naše nestrinjanje z vsebino ni več bistvenega pomena, saj je bil zakon na seji Vlade zavrnjen. To pomeni, da smo na začetku in da na morebitna pojasnila ministrstva, da pripravijo svoj predlog in da spreminjanje zakona zaradi ene problematike ni racionalno, ne moremo pristati. Razumemo, da je problematik v zvezi s tem zakonom več in da bi bilo treba odpraviti še nekatere druge zakonske pomanjkljivosti, toda vsi vemo, kako tečejo postopki spreminjanja zakona in žal časa ni. Verjamemo ministru, da bo pripravilo novo verzijo, ne vidimo pa težave, zakaj ne bi mogli tako perečega vprašanja, kot je prepoved frackinga, nasloviti v ločenem zakonu in čim prej uzakoniti prepoved te, za okolje izjemno škodljive metode pridobivanja ogljikovodikov. Če ministrstvo meni, da je zakon nepopoln, ker omogoča vbrizgavanje ostalih medijev pri izvedbo postopkov za pridobivanje ogljikovodikov, predlagamo, da ga ustrezno dopolni oziroma to na njihov predlog storijo koalicijske poslanske skupine. Poslanci Poslanske skupine SAB se z Vlado, ki zakon ocenjuje kot neustrezen, ne strinjamo. Torej, ne strinjamo se s stališčem Vlade, zato mu bomo na glasovanju namenili svojo podporo in ga torej ocenili kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Lep dober večer vsem skupaj! Opozicijske stranke so že četrtič v zakonodajni postopek vložile predlog za prepoved hidravličnega lomljenja v Sloveniji. Slovenski nacionalni stranki menimo, da je treba preprečiti načrte britansko naftno-plinske družbe za vrtanje v Petišovcih. Opažamo, da je izključni interes Britancev v profitu, brez ozira na slovensko zdravje in naravo. Skrbi nas, ker si v našem Pomurju ta britanska družba že nekaj časa prizadeva dobiti zeleno luč za izvajanje frackinga, ki bi imelo negativne posledice za zdravje Slovencev. Podlo se nam zdi, da Britanci od Slovenije zahtevajo 120 milijonov evrov odškodnine, ker niso dobili dovoljenja za uničevanje Slovenije, ob tem pa naj bi utrpeli ekonomsko škodo. Nikakor ne smemo pristati na interes Britancev, saj jim v Prekmurju sploh ne bi smeli dovoliti izkoriščanja, kaj šele pristati na kakršnakoli izsiljevanja. Določene študije so celo dokazale povezavo frackinga s potresi, kjer je nizozemska vlada celo priznala, da je bil za potres v mestu Groningen kriv ravno fracking. Slovenski nacionalni stranki nas zanima, ali bi podjetje Ascent Resources v primeru potresa Sloveniji povrnilo povzročeno škodo. Ravno tako absolutno podpiramo tiste nevladne organizacije, društva, ki se borijo proti okoljskem škodljivem frackingu. V Sloveniji se nafta in zemeljski plin rudarita v Petišovcih, ki je ekosistemsko zelo občutljivo področje. Škodljivi vplivi se dotikajo Nature 2000 in biosfere Mura, kjer je Unesco prepoznal njeno izjemno naravno bogastvo. Prav je, da je prepoved frackinga utemeljena tudi z vidika načela previdnosti, varnosti. Slovenski nacionalni stranki smo krčevito proti temu, da bi prihajalo do potresnih sunkov, onesnaževanja podtalnice, pitne vode s strupenimi snovmi ter da se uničuje najbolj rodovitna prst. Številni primeri iz tujine nam nakazujejo, da bi definitivno lahko prišlo do nepopravljivega uničenja našega okolja, kar bi ogrozilo tudi obnovitvene sposobnosti naše narave. Slovenija ni samozadostna država, zato je zelo pomembno, da vsak državljan nekaj pridela na svoji domači zemlji in da ve, kaj da na svoj krožnik. Večjo težo oziroma pomen je treba dati naravnim virom, vodi, zraku, ki omogočajo obstoj vseh živih bitij na Zemlji. Kot odgovorna družba moramo prenehati uporabljati fosilna goriva za zadovoljevanje svojih energetskih potreb, če nam je v interesu zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Striktno spoštujmo mednarodne obveze in ne pozabimo na cilj uresničevanja Pariškega podnebnega sporazuma o ohranjanju rasti globalnega segrevanja pod 1,5 stopinjami Celzija. Druge države postajajo ozaveščene, informirane, zato se jih vse več odloča za prepoved ali omejevanje tega načina pridobivanja ogljikovodikov ravno zaradi preventive, da se zaščiti okolje, zdravje in premoženje ljudi. Le zakaj temu zgledu, dobri praksi ne bi sledila še Slovenija, vas sprašujemo. Namreč 72. člen Ustave Republike Slovenije določa, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje, 73. člen pa, da država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Degradiranih območij, kot so Anhovo, Velenje, Vrhnika, Celje imamo že preveč. V javnem interesu je, da se trenutna dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice uskladijo zaradi zaščite pravic tamkajšnjih prebivalcev, ki imajo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja. Slovenski nacionalni stranki bi želeli poudariti, da gre resnično za zelo aktualno tematiko, zato upamo, da bo razprava potekala v želeni smeri dobrih končnih izidov. Če dodam še zaključno misel: v mislih imejmo zdrave ljudi pred interesi pohlepa in umazanega kapitala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališ poslanski skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Besedo ima Robert Pavšič, pripravi naj se Violeta Tomić. Izvolite. LMŠ): Hvala, predsedujoči. Saj pravzaprav bo danes skoraj sramotno ta razprava tako kratka, kot da govorimo o nekem marginalnem problemu, ki sploh ne obstaja. Zadnjič sem gledal po televiziji to našo slavno Greto. Veste, kaj je rekla politikom, ko so iskali razloge, zakaj se nekaj ne da narediti? Samo tri črke je uporabila, pa jih je večkrat uporabljala: bla, bla, bla, bla, bla. Danes, ko imamo dejansko možnost kot politiki nekaj narediti, ne samo govoriti, se išče razloge, zakaj ne. Razlogi so spet v treh črkah: bla, bla, bla. Kar ne glede na to, da je to že četrti krog z isto vsebino, sekretar niste me prepričali! Ni enega argumenta, ki bi bil tehten, da bi rekel, okej, tukaj pa bom mogoče lahko malo celo razmišljal, da bi bilo treba zakon popraviti. Ne! Tega zakona sploh ni treba popravljati, ker iščete samo razloge, zakaj ne. Bodite potem vsaj iskreni pa resnično povejte, zakaj ne. Ali ste komu kaj obljubili? Da ne bo potem meni kolega z desne strani parlamenta očital kakršnekoli provizije. Ali se vi sploh poslušate? Če že štirikrat tečemo, se opravičujem, ker postanemo čustveni in razburjeni. Pa ste imeli možnost sami pripeljati zakon; celo obljubili ste ga, ampak spet besede, besede, besede; bla, bla, bla. Naredili ste vse po svoje in vse mimo tistega, kar je želelo 41 poslancev v tem državnem zboru. Ne govorimo o neki marginalni manjši – 41! 41! Ne vem, kaj pravzaprav vi želite od nas? Jaz vem, kaj želim od vas. Pa enkrat, ali poveste resnico, zakaj se tako preklemano in krčevito oklepate britanske družbe – niti ne uporabljam imena, ker nimam smisla, ali je to eno ime ali drugo ime, je popolnoma vseeno, gre za koncept. Zakaj se tako krčevito oklepate, da se ta koncesija obdrži? Ne morete me prepričati, da gre za kakorkoli drugega kot vrednost, ne vrednote! Vrednost. Ne vem, jaz ne bi mogel svojega obraza pokazati v Prekmurju, če bi zagovarjal eno tako škodljivo tehnologijo, pa bog ne daj, da se res kaj zgodi. Se raje pogreznem v zemljo, nikoli več ne stopim nikamor. Ker nekaj je ideologija. Ma tukaj ni ideologije! svet govori, fracking je nevaren, potem pa se išče še spet bla, bla, bla razloge: neki je agresivni ali ne vem kakšni fracking, neki je pa malo manj. Je malo boljši fracking, malo slabši fracking. Saj ne govorimo o pršutu. Pravijo, da slabega pršuta ni, je samo dober in malo manj dober. Sekretar, Sekretar, vem, da vam je danes zelo nerodno in da vam je bilo trikrat že zelo nerodno. Ampak vsakič, ko bomo znova pripeljali ta zakon v parlament, vam bo bolj nerodno. Ker ne dobimo odgovorov. Najlažje je reči: sistemski zakon; je pomanjkljiv zakon. Saj je v prvem branju, danes imamo splošno razpravo. Dajte svojega, prepričan sem, da ga bo predlagateljica takoj umaknila, če svojega prinesete. Če gre samo za stvar nekega političnega prestiža. Evo, za magnetogram, predlagateljica, pa mislim, da se bomo takoj vsi uskladili, umaknemo svoj predlog zakona, če vi prinesete svojega. Ampak šele takrat, ko ga boste dali na mizo, ne, da nas boste spet peljali žejne čez vodo. Ker jaz mislim, vsakič, ko znova ponavljamo to zgodbo, imamo večjo možnost, da dejansko uspemo. In enkrat boste morali priznati svoj poraz in reči, ja, fracking je škodljiv. Tudi če ni škodljiv, je potencialno škodljiv, že previdnostno načelo je tukaj zelo pomembno. Ampak ne, saj vidimo. Ne vem, jaz takega okoljskega ministra, kot ga imamo zdajle … Neverjetno! Pa še reče, moja naloga ni skrbeti za okolje, moja naloga je skrbeti za uravnotežene posege v okolje. Ma, dajte no, lepo vas prosim! Okoljski minister je tisti, ki mora v prvi fazi skrbeti za ne pa za to, kako se bo lepo posegalo v okolje. Ker vidimo, kako se lepo posega v okolje pri nas. Pravzaprav zelo z veseljem pričakujem jutrišnje glasovanje. Ker dejansko ne gre za ideološko vprašanje, čeprav smo v stališčih slišali marsikaj. Ampak do jutri je še dolgo, dolgo. Kar nekaj ur je še do jutri. Mislim, da smo na dobri poti, da tokrat spravimo zakon vsaj skozi prvo branje. To bi lahko tudi Vlada, če ima čiste načrte, spodbudila. Bi šla naproti, bi neko svojo konstruktivno držo prikazala.

je pisan samo zaradi enega samega subjekta. Veste, koliko zakonom smo mi sprejemali v Državnem zboru zaradi enega samega subjekta? Pa govorimo o univerzah, ne univerzah, o visokošolskih zavodih, govorimo o marsičem lahko. Pa raje ne bi. Ampak najlažje je, ne vem, ne pogledati se v ogledalo. Ne vem, kam gledate. V ogledalo zagotovo ne. Ker enake razloge in argumente, kot jih očitate nam kot predlagateljem, ki imamo res čiste namene, nimamo pa tolikšne mehanizacije pravne za sabo, kot jo imate vi. To, kar vi nam očitate, dejansko sami počnete, ampak to je tako ali sindrom te politike, da ne bom preveč s prstom kazal, ker tudi to ni dobro in ni fer. Ne smemo reči, da so vse stvari samo slabe, ampak na žalost je toliko slabega bilo v zadnjem letu in pol, da prekleto odtehta vseh tistih nekaj dobrih stvari. Ampak, dajte vsaj biti iskreni do nas in nam povedati, no, za kaj dejansko gre. Ali se toliko res boji država ta, da bo morala plačati odškodnino tej firmi? Ker če je samo to razlog, bomo izvedli, če smo že za STA zbirali sredstva, bomo pa še za Petišovce – ne? Prepričan sem, da bi ljudje raje dali za odškodnino tej firmi kakor za marsikaj drugega. Okej, ena firma lahko ugasne, ampak ko je enkrat narejena velika okoljska škoda, povratka več ni. Ni možnosti popravnega izpita. Tako sem prepričan, da jutri bomo dobili dovolj glasov, da gre zakon skozi prvo branje. Če pa ne, pa vam z gotovostjo trdim, bo kmalu nov predlog na mizi. Ne bomo obupali.

sprejet, pa ste imeli srečo, da je prišlo do bolniške odsotnosti na strani opozicije. Tako bi vam že to moralo biti jasno in dovoljšen znak in pokazatelj, kakšno je razpoloženje do tega vprašanja v Sloveniji, ne samo v parlamentu, ampak predvsem iz občine Lendava so vam sporočili, kaj si oni mislijo o tem. To so ljudje, mislim, da je župan celo iz SDS. Mislim! Lepo vas prosim, niti svojih ljudi ne poslušate po strankarski liniji, kaj šele, da bi gledali na varnost ljudi, na njihovo zdravje in seveda na to, da ne degradiramo čudovitega okolja, ki je tam ob reki Muri. Vas zanima varnost in pravno varstvo koncesionarja. Točno to vas zanima. Ali se vi zavedate, kaj govorite? Vi dejansko podcenjujete, tako kot ste v primeru Zakona o vodi podcenjevali državljane in državljanke in ste dobili svojo lekcijo na referendumu, pa se niste nič naučili. Malo vam je mar v resnici za dobrobit okolja, malo vam je mar za zdravje ljudi, vas zanima dobrobit neke multinacionalke Ascent Ki recimo frackinga v Veliki Britaniji sploh ne more izvajati, ker je tam prepovedan. Bi ga pa izvajala v Petišovcih. In potem se izgovarjate, da je bila koncesija dana daljnega leta pod Drnovškom. Ja dana je bila, pa kaj naj zdaj. Ali ni dolžnost politike, da se odzivamo na izzive tukaj in zdaj? Danes se piše leto 2021, medtem so se dokazano zgodile slabe stvari, uničujoče stvari v zvezi s frackingom po celem svetu, ne samo v primeru škrilavcev, pač pa tudi peščenjakov, čeprav se izgovarjate tudi na dobri in slabi fracking; in medtem so se realnosti spremenile. Imamo primere iz drugih držav, jasno dokazljive, imamo prakse drugih držav, ki fracking ena za drugo prepovedujejo – sami mi ga ne bi. Mi ga pa ne bi prepovedali. Potem se izgovarjate, da saj bo konec te koncesije maja leta 2022, pa da morajo še pridobiti torej okoljsko soglasje in presojo vplivov. Ja, in do takrat naj trepetamo, da bodo tik pred zdajci to dobili ali kako? In naj ne zaščitimo ne Petišovcev, ne ljudi tam, ne okoljskega naravovarstvenega bisera ob reki Muri? Ne, to je vam vseeno in čeprav … Saj dobro veste, tako dobro veste, kot vem jaz, da zares varnega frackinga pač ni, ne glede na škrilovce ali pa peščenjake. Nihče, ampak prav nihče ne more jamčiti, da se v taki globini – in govorimo o res veliki globini, recimo 3 tisoč 500 metrov konkretno v Petišovcih –, ni jamstva, da se ne more kaj zalomiti. In ko se tam enkrat zalomi, tega ne boste več sanirali. Takrat bodo ti strupi, strupene snovi ušle in bodo onesnažile podtalnico in bodo ogrozile zdravje ljudi, ljudi potem izselite od tam, evakuirate, izpraznite celo območje. Mislim! Ali se vam zdi to nekaj, za kar smo mi tukaj poklicani od ljudi? Ali mislite, da smo tukaj zato, da ščitimo katerikoli biznis neke multinacionalke, ne glede na vse? In to multinacionalke, ki je celo grozila nekdanjemu ministru. Celo to so si privoščili. Pa to meji, oprostite, že na dobesedno narodno izdajo! Da niti ne razumete, da so pritiskali na politike. Na ministra. Z najbolj umazanimi možnimi kriminalnimi pritiski, In vi se sploh drznete zagovarjati to. Kakšni so bili vaši odzivi? Najprej ste molčali. Ob prvi obravnavi smo doživeli en sam molk in potem pritisk na gumb, ki je bil seveda za korporacijo Ascent Resources in proti ljudem. To ste naredili. Zdaj se Zdaj se poslužujete dobesedno copy-paste argumentacije te multinacionalke, ki trobezlja eno in isto zavajajočo, torej njen laitmotiv ali pa njena mantra je, da moramo razlikovati med izvajanjem frackinga na peščenjakih in skrilavcih. Bla bla bla ... Res je, na skrilavcih v Združenih državah Amerike je bilo precej nesreč v zvezi s frackingom. Tam so se zgodile okoljske katastrofe, v Združenih državah, vezane predvsem na nahajališča ogljikovodikov, skrilavcih, ampak tudi na peščenjakih se dogajajo nesreče. Groningen, ki smo vam ga danes že omenili, plinsko polje na Nizozemskem, je tak primer. Tam je prišlo do serije potresov. Tam je uničeno vse zaradi potresov, so uničene stanovanjske stavbe daleč naokrog prebivalstva, ki tam živi. Na podlagi tega je nizozemska vlada prepovedala fracking oziroma zahtevala, da se ga opusti v štirih letih. 2018 je to zahtevala. Drugo leto tam frackinga ne bo več, ne bo ga več. In to je prepovedala, pazite, več kot 200 podjetjem, ki tam pridobivajo plin, vi se pa tukaj zaradi ene multinacionalke tresete. Oni so pa 200 podjetij odrezali, prihodnje leto tam frackinga ne bo več. In 200 podjetij lahko zapre svojo zapre svojo pipico tamle. Razumete? 200. Manjših in večjih podjetij verjetno. Medtem ko se torej zaradi vseh problemov,

bi vi v glavnem še zmeraj dovolili, puščali odprto možnost, da se fracking v Petišovcih izvaja. Kot da živimo, ne vem, nekje izven ... Kaj imamo v tej Sloveniji? Vsi pravijo, da imamo, če kaj imamo, imamo res čudovito naravo. In vi se hecate z biosfernim območjem Mura, ki ga je Unesco prepoznal kot unikat v svetovnem merilu. Vi bi vse to tvegali, uničili. Zakaj? Res me zanima, zakaj. Tudi če bomo morali, tudi če nas bo ta multinacionalka, ki grozi, da nas bo tožila. Pa naj nas toži. Kaj potem? Eno življenje človeško, zdravje ljudi, naša narava; to je tisto, kar je pomembno, ne pa tam ena multinacionalka, ki se nekaj repenči, In še enkrat, fracking se izvaja na velikih globinah in ko v taki globini pride do nesreče, do dogodka, ki si ga nihče ne želi in se vendarle lahko zgodi, je to nekaj, kar ne boš mogel več enostavno sanirati. Ne boš mogel. Zato, poglejte, se bom na tem mestu zaenkrat ustavila. V glavnem, dajte no, prevzeti odgovornost, se zavedati, kaj pričakujejo ljudje, ki tam živijo. Kakšna je pravzaprav razpoloženje tudi v Državnem zboru, kjer ste se izvlekli samo zato, ker je bilo nekaj bolniških odsotnosti. Lepo vas prosim, no! Vi pa še kar dalje rinete z glavo skozi zid in nas zavajate z dikcijo in z nekim mnenjem, ki je prepis tega, kar vam je na mizo postavila ta multinacionalka. S temi najbolj res zavržnimi izgovori, da obstaja nek nevaren in pa nenevaren fracking. Ni res! Fracking je nevaren, vsak, in čisto pri vsakem frackingu lahko pride do usodnih posledic. Hvala zaenkrat.

je jasen znak, da ne bomo odnehali in ne bomo odnehali zaradi ljudi in njihovega zdravja, ki je v prvi vrsti pomembno. Kljub temu da se tukaj tudi predstavniki Vlade oziroma sekretar, dobesedno dela norca iz poslancev, ki se borimo za zdravje ljudi, tako se dela tudi vsa ta vlada norca iz nas. Ja, smejali ste se prej, ko je kolega Pavšič Pavšič svoje stališče govoril in ste celo rekli, ali je to stališče. Zdaj smo prišli celo tako daleč, da sekretarji na ministrstvih tukaj nekaj diskreditirajo izvoljene poslance. Res smo prišli daleč. Kako se jaz počutim? Vsi mi državljani smo postali talci te vlade, talci te vlade, talci. Tretja vlada Janeza Janše nam bo zapustila popolnoma zadolženo državo in potem bodo rekli, ja, mi smo vam dali, zdajle je pa kriza. Ja, jo pa povzroča pa ta druga vlada. Požgano zemljo nam zapuščate na vseh področjih. Uničeno okolje in kup tožb zaradi nespoštovanja zakonov, sodb sodišč, ustave in tako naprej. In potem, ne vem, predstavnik Nove Slovenije v svojem stališču reče, ja, jaz pa mislim, da bi to problematiko morala reševati stroka in ne politika in potem nam predstavi svoje strokovno mnenje, ki je copy-paste vašega mnenja oziroma mnenja te iste korporacije. Res katastrofa. Potem imamo enega poslanca iz Nove Slovenije, gospoda Horvata, ki živi tam in govori, ja, seveda, seveda, saj ne moremo, zdravje ljudi je pomembno in okolje in to, ampak … In potem pridemo do ampak: p{{{ôôôôôôomembnejša je korporacija. Seveda. In me, res me zelo prizadene, ko slišim iz ust poslanca SDS, da kaj je pa namen tega zakona, če so mogoče provizije. Veste, zrcaljenje je tisto, kar ves čas počnejo: govôri o svojih napakah in kaži s prstom. Ker dobro vemo, kaj vse počne ta minister za okolje. Pa utaje davkov, pa da pridemo do delnic Petrola, ker se energenti zdaj tako dražijo in, prej so kolegi omenjali lex specialis za Magno, v prejšnjem mandatu sicer, pa Poček. Bom jaz dodala še bioplinarno v Črnomlju v Petrolovi lasti, v lasti ministra za okolje, Vizjaka

ki vpliva intenzivno in na podtalnico in na človeško ribico, na endemit in predvsem na zdravje ljudi. Tako da, če so lahko prepovedali fracking vsi po vrsti, od Združenega kraljestva, ki bi zdajle tako fevdalno-imperialistično tukaj pri nas izvajal fracking, pa tudi Francija, Irska, Nemčija, Bolgarija ... Prej je kolegica omenjala Nizozemsko, kar dvestotim podjetjem je prepovedala in se ne boji tožb. Zakaj se pa ne boji tožb? Preprosto zato, ker, veste, so se časi spremenili. Časi so se pa spremenili zato, ker nas Pariški podnebni sporazum zavezuje, da to uredimo in da ne onesnažujemo več okolja. Ne vem, ali ima življenje, prej so govoril, ja, pa ustava, pa pravice, investitorjev … Kaj pa pravica naših ljudi do življenja v zdravem okolju? To pa očitno ni pomembno za to vlado – ali kako? Glejte, groza je to, da moramo danes o tem že četrtič razlagati, da gre za uhajanje metana, ki je hujše od kurjenja premoga, da gre za možnost potresov, da gre za dodajanje h globalnemu segrevanju, da gre za uničevanje ekosistema, erozijo, degradacijo okolja, onesnaženo pitno vodo in podtalnico, odpadni mulj, vse na račun profita in tale korporacija tuja bo dobila 90 odstotkov vsega dobička. Pa dobro, pa v imenu koga sploh vi delate? Res, to me zanima. Komu ste prisegli? Prisegli ste, da boste delali v dobro ljudi. Danes pa vidimo, da so vam ljudje popolnoma zadnja skrb na tem svetu. In veste, pravite, če nas bodo tožili. Ja pa kaj potem, če nas bodo tožili?

za STA, lahko pa tudi za to. Seveda bi nas lahko tožili samo na podlagi mednarodne pogodbe, ki je itak zastarela in se jo bo prenavljalo. Ampak za prenovo te listine na način, da mednarodna korporacija ne bo mogla več tožiti držav, ki jim ne omogoča dostopa do izkoriščanja njihovih ogljikovodikov, se je v Evropi že zagnalo zelo močno gibanje. Če še niste slišali, sedajle Evropo zavezuje Pariški podnebni sporazum. In ni Zemlja ravna, veste, in ni okolje nam dano takole, za uničevanje. Evropsko komisijo so k takšnim spremembah te listine pozvali že evropski poslanci in poslanci prenekaterih držav članic, tudi Slovenije. In tudi priznamo, v Levici smo se podpisali pod ta poziv. Vlada pa tega ni storila; Vlado zanimajo profiti, kapital, dobički in briga jih za ljudi in njihovo zdravje. Lahko Slovenija od te pogodbe odstopi in ne bi bila prva. To so že naredile prej omenjene mnoge države, celo Rusija. Tudi če nas tožijo, še enkrat bom rekla, zavezuje nas pariški sporazum in v času podnebnih sprememb bi ta korporacija tožbo najverjetneje izgubila. Tako boste pa verjetno dobili tožbo s strani državljanov in državljank, ker zanemarjate njihovo osnovno ustavno pravico. Hvala.

Dovolite mi, da sem na začetku ne tako zelo političen, ampak bolj govorim kot nek prebivalec Slovenije. Poglejte, aktualna kriza, torej zdravstvena kriza, ki je posledično gospodarska kriza in socialna kriza, nam kaže zobe v smislu ene take generalke, kaj lahko vidimo, kaj lahko pričakujemo od naslednje resnično uničujoče in globalne krize. In to je kriza, ki v bistvu že poteka – podnebna kriza. In glavni krivec za to, da podnebna kriza prihaja in da se bo razbohotila v vsej svoji vsej svoji veličini, je pridobivanje fosilnih goriv in poraba fosilnih goriv. In fracking je metoda pridobivanje fosilnih goriv. Torej, je okoljsko, je gospodarsko in je civilizacijsko deset korakov nazaj v obratno smer od smeri, v katero se sicer premika vsa napredna družba. Torej, hodimo nazaj. Problem fosilnih goriv, pridobivanja fosilnih goriv, okej. Na eni strani poznamo zgodbo, prej je Greto Tomberg nekdo omenil, in vsa podnebna gibanja, ki so na voljo, nas opozarjajo, na kakšen način so podnebne spremembe uničujoče, globalno gledano. Ampak razmislimo, kako je pridobivanje fosilnih goriv uničujoče lokalno v Petišovcih, v Prekmurju in v bistvu Sloveniji celotni, ker smo neka regija. V luči malce večjih držav mogoče. Naj vam razložim, ker vidim, da sem edini v tej dvorani, ki prihaja iz Zasavja. Moj bog, iz Zasavja, regije, ki enostavno je 200, 300 let živela na pridobivanju fosilnih goriv. Kaj je od te regije danes? En velik limbo nedorečenosti, kaj sploh naj počnemo. Kvadratni kilometri in kilometri degradiranih površin, ki nimajo nobene vrednosti, le da čakajo. Da čakajo, da se še sedmič zapre Rudnik Trbovlje - Hrastnik, da tja vržemo še novo rundo zdaj osmih milijonov, da imamo kilometre zapuščenih degradiranih površin, na katerih bi lahko stala otroška igrišča, kjer bi lahko stali športni objekti, stanovanjski objekti in tako naprej. Pa ne more! Zato ker so to degradirane površine, na katerih ne moremo nič narediti; ne moremo razvijati turizma, ne moremo razvijati infrastrukture, ne moremo ceste postaviti. Nič. Da ne govorim posledično o socialnem opustošenju, ki je prizadelo regijo. Nisem šloger, zelo pavšalno analizo vam lahko ponudim opazovalca pridobivanja fosilnih goriv in vsakdo, ki prihaja iz Trbovelj, iz Hrastnika, iz Zagorja, vam lahko to pove. Opustošenje. Okoljsko, gospodarsko, socialno. To je pridobivanje fosilnih goriv in njegova direktna posledica. Zdaj, če hočemo še enkrat eno zgodbo opustošenja ene regije

Ampak, če imamo pa malo razuma, če imamo en centimeter razuma v možganih, pa te zgodbe ne ponavljajmo. Recimo: okej, Zasavje ima ta problem, dajmo državo, sredstva in znanje in vse, kar imamo, v rehabilitacijo ene regije, ne pa, da zraven ustvarjamo še drugo z neko metodo, ki se ji cel svet smeji oziroma nad njo joka, in to je fracking. Vsepovsod prepovedan, v Angliji, ki bi rada investirala v Sloveniji, prepovedan – na svojem dvorišču ne bodo –, bodo pa seveda pobruhali neko Slovenijo, ki pa nima tega problema, da svinja po svojem lastnem pragu. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, nobenega in nikakršnega razloga ni, da fracking dovoljujemo, ampak ne samo da ga dovoljujemo, da ga v bistvu spodbujamo, da tuje investitorje vabimo na naš prag, razen seveda, tukaj pa je zelo logično, zasebni interesi. Tako argumentov za nasprotovanje našemu zakonu, ki veli torej prepoved tega škodljivega načina pridobivanja fosilnih goriv, ki fracking je, enostavno ni. So samo interesi ali interesi umazanega britanskega kapitala na eni strani ali pa se odločimo na drugi strani za interes ljudi in to bo glasovanje o tem zakonu, zdaj četrto že, na seji na seji Državnega zbora pokazalo: ali interes kapitala ali interes ljudi. Samo to, ali interes domačih ljudi ali pa interes tujega kapitala. kapitala. V koncu svoje razprave bom enostavno samo pozval poslanke in poslance, da se postavijo na pravo stran, da v tako trotlziher dilemi ne izgubijo kompasa in da se tudi postavijo na pravo stran civilizacije; napredne, tiste, ki ji je mar, kaj bo z našim okoljem in z bivalnim prostorom ne samo naše generacije, ampak vseh naprej, ali pa enostavno, tako kot tuj britanski kapital, pobruhajo vse, kar okoljskega gradimo. Hvala lepa.

iz iniciative Ustavimo fracking v Sloveniji, ampak ta človek je domačin, ki tam živi in zato je postal aktivist. Ni postal aktivist kar tako, ker se mu pač mogoče malo fino zdi. zdi. Skratka, kaj pravi? »Leta 2011 so 200 metrov od nekaterih hiš v Petišovcih začeli vrtati. Prebivalce – številni med njimi so danes del pobude Ustavimo fracking v Sloveniji, se pravi, številni domačini so se vključili v to pobudo – je zbudil hrup. Niso vedeli, kaj se dogaja. Začetnica pobude je začela poizvedovati. Stopila je v stik z lokalnimi oblastmi, občinami in inšpekcijami. Želela je vedeti, čemu vrtanje, zakaj prebivalci ponoči ne morejo spati. Izkazalo se je, da so na nekaterih prej obstoječih vrtinah na Petišovskih poljih poskusno izvajali postopek frackinga. O dogajanju smo se torej tukaj v Časopisu za kritiko znanosti pogovarjali z aktivnost, ki se je torej pridružil tej pobudi, ko je izvedel, da je potekel rok za javne obravnave v zvezi s pridobivanjem dokumentacije za črpanje naravnega plina v Prekmurju.« Sprva Sprva ga je presenetilo, da občina kot stranka v postopku ni ukrepala, saj so se prav občinske službe ves čas, posebej pa leta 2012, javno izpostavljale in skupaj z nekaterimi poslanci postavljale enaka vprašanja, kot jih danes postavljajo aktivisti pobude. Se pravi, da že leta 2012 so se postavljala tukaj vprašanja; tudi v Državnem zboru kot vidimo. Potem vpraša. Odgovor na vprašanje, kakšen je odnos države do tukajšnjega okolja. Ta človek, domačin reče: »Glede na dejanja Arsa in drugih institucij bi lahko sklepali, da smo manj vredni. V Ljubljani zaradi hrupa niso dovolili gradnje oziroma obnove Plečnikovega stadiona, zaradi ptičev ne dovolijo postavi nekaterih vetrnic, omejujejo glasna dela v večstanovanjskih stavbah, dovolijo pa zastrupljanje petišovske oziroma širše prekmurske regije. Je to kakšen odnos? Moramo vedeti, da pri nas ne gre samo za hrup, gre za vrtanje, med katerim se v zrak spušča toplogredni metan. Porabijo se velikanske količine vode, verjetnost za zastrupljanje podtalnih in drugih voda je velikanska, prav tako verjetnost potresov. Gre torej za postopke, kjer ogrožajo življenje. Vprašanje je tudi, kam se bodo odvažali uporabljeni strupi. Nekateri primeri iz tujine kažejo na zvišano stopnjo obolelosti in smrtnosti pri tistih, ki živijo v bližini odlagališč in dokazano je bilo, da so prav ti odpadki vzrok za to. Vedeti moramo tudi, da se večina analiz dela po meri naročnika. Zakaj bi jih sicer kdorkoli želel imeti? Nikakor ne smemo pozabiti, da so tu zadaj velikokrat tudi mafijski interesi, kar dokazujejo že odkrite povezave in prakse naftnih pomembnežev in podjetij, ne glede na to, kaj pokažejo analize, slike opustošenih pokrajin govorijo resnico. Hči, ki je obiskala Mongolijo, mi je pripovedovala o uničenju celotnih pokrajin zaradi frackinga. Podjetjem ni bilo treba plačevati niti davka in po treh letih, ko jim je potekla koncesija, so se pobrali. Niti strojev niso pospravili za seboj, skupaj s premoženjem pa so pustili tudi uničeno pokrajino. Če izda državna institucija, kot je Arso, dovoljenje za fracking, potem ne moremo pričakovati, da ga podjetje, ki ima svoje interese, ne bo izvajalo …« In tako naprej. Ali to to izpoved človeka, ki tam živi, ali jo slišite? Ali se zavedate, da so bili pred nedavnim tukaj v bližini potresi na Hrvaškem? Saj tam je tisto polje, kjer Hrvati tudi nekaj takega počnejo. Morda so pa ti potresi povezani s tem. Ste pomislili na to? Skratka, res ne vem, koliko dokazov, ki prihajajo iz sveta, bi vi še potrebovali, da bi enostavno dojeli, da vaša naloga v ministrstvu, v Vladi ali pa naloga poslank in poslancev ni, da slepo prikimamo interesom neke korporacije, ki jo zanimajo blazni profiti. Slišali smo, 90 odstotkov profitov bo pobrala Ascent Resources, če pride do tega. Kaj bo imela Slovenija od tega? Vprašam še enkrat: kaj bo imela Slovenija od tega, razen velikanskega tveganja za degradacijo okolja in za zdravje ljudi?

Ko je prišlo do potresa, so se posamezni deli mesta premikali po horizontali v zelo velikih širinah. Prišlo je do hudega opustošenja in do žrtev na tem območju. Danes mi praktično ugotavljamo, da vlada, ki je trenutno na oblasti, vlada Janeza Janše, nasprotuje prepovedi frackinga na Petišovcih v Prekmurju v Sloveniji. Nasprotuje na ta način, da nasprotuje zakonu, ki ga je zelo veliko število poslank in poslancev predlagalo v Državnem zboru. Sprašujemo se, zakaj. Kaj je tukaj vzrok? Kako tukaj vidite zaprisego Vlade, vsakega ministra posebej, še posebej ministra za okolje in prostor gospoda Vizjaka, ko je rekel: »Delal bom v skladu z ustavo in v korist blaginje blaginje državljank in državljanov Slovenije.« Razen za Petišovce. Razen za Belo krajino, ko gre za bioplinarno. Razen za Anhovo, kjer otroci nimajo kaj piti, skozi zrak pa dobivajo rakotvorne vsebine. Ta država ne reagira. Ne bom pomagal Celjski kotlini, kjer ljudje dihajo, voda je onesnažena, zrak, zemlja s težkimi kovinami. Zdajle se v desetih vrtcih zamenjuje zemlja, da otroci ne bodo uživali težkih kovin. Ampak tudi ostali deli tega mesta so onesnaženi. Ustavna pravica do vode se ne izpelje v tej državi zaradi uravnoteževanja okoljske in prostorske politike. Komunalno blato se odlaga. Zadnjič, ko smo na Tarči gledali glavnega inšpektorja, je stal in gledal pri tem, da se komunalno blato odlaga na Dravskem polju in nizvodno teče zadeva, onesnažuje kmetijske površine poleg Petišovcev, ki jih bo fracking uničil. Kmetijske površine na Ptujskem polju. Halo, ljudje, mi od tam imamo hrano in pijačo! Ministrstvo za okolje in prostor, to je uravnoteževanje skozi politiko, ki jo vi izvajate. V TEŠ se je hotelo pod tem ministrom kuriti težke odpadke. Hvala bogu, da so ljudje tam rekli: ne, zdaj je pa dosti! Tu gre za življenja ljudi.

Ja, kaj pa cena življenj in zdravja? In opustošenje pomembnega dela Slovenije? No, saj mogoče nam bodo v Glasgowu novembra povedali, halo, v svojem sporočilu, da so tudi takšne metode pridobivanja ogljikovodikov praktično prepovedane in nesprejemljive za bodočo okoljsko politiko na tem svetu. Poglejte, in samo na tole špekulirati, da bo verjetno celovita presoja vplivov na okolje, ki bi jih fracking povzročil, potem pa vplivala na to, da se ta način pridobivanja plina v Sloveniji ne bo izpeljal. To tako ne ge. Dolžnost te vlade, dolžnost Ministrstva za okolje in prostor, Andreja Vizjaka, je, da ugotovi, da je ta način pridobivanja plina v Sloveniji nesprejemljiv. Tako kot je ta način pridobivanja plina na osnovi jasnih dokazov škodljivih, destruktivnih za okolje, naravo in človeka, nesprejemljiv tudi po ostalih delih sveta. Za kakšno ceno vlada Janeza Janše to dovoljuje in ne reče ne v korist zaprisege, ki jo je dala v Državnem zboru svojim državljankam in državljanom? Mislim, da vsak, poslanka ali poslanec, v Državnem zboru, ki ima količkaj razuma in vesti do predmeta, o katerem bomo jutri odločali, bo znal uničenju Prekmurja Prekmurja in s tem tudi pomembnega dela Slovenija reči: ne. In glasovati za spremembe in dopolnitve predloga Zakona o rudarjenju, ki so predlagane. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz se vam, gospod poslanec, opravičujem. Prej sem vas res razumel, da se odpovedujete razpravi. Zdaj pa prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja. Besedo ima predstavnik Vlade. Izvolite. ALEŠ MIHELIČ: Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Kot je bilo že večkrat poudarjeno, že četrtič smo predstavili svoje mnenje, zakon je praktično bolj ali manj enak, kar me malce preseneča glede na vse ugotovljeno in glede na vsa mnenja, ki so bila. Verjamem, da je bila tudi to podlaga, da bi se tokraten zakon lahko pripravil v drugačni obliki. Ne bom se toliko spuščal na vsebino, ker je bila že večkrat poudarjena, pa ne morem mimo nekaj poudarkov, nekaj poudarkov, ki so bili izrečeni s strani posameznikov. Gospod Židan je večkrat navrgel razne obljube, da se izgovarjamo na sistemski zakon. Ni res! V tem mandatu smo številne probleme rešili že s sistemskim zakonom, številne še bomo, in Zakon o rudarstvu smo že pripravili in ga dali v obravnavo. Torej sledi vladna procedura in nato pride v Državni zbor. Gospod Pavšič je malce predstavil zelo energično, kar je zelo fino, razumem, tematika je dejansko težka in zahteva polno pozornost, pa vendarle je malce presenetljivo, ko v enem stavku nekdo poudari zagotovitev pitne vode z ustavo in hkrati prepoved vsakršnega frackinga, kar predstavlja, torej hidravlično lomljenje, tudi izdelavo vodnjakov. Torej prepoveduješ izdelavo vodnjakov, a se hkrati pohvališ s pitno vodo. To mi nekako ne gre skupaj in sem zato morda malce zastrigel z očmi. Da je zakon, kar je bilo tudi poudarjeno in kar me zelo skrbi, torej, da je zakon namenjen za en primer. primer. Res me zelo skrbi nadaljevanje posameznega postopka, ker verjamem, da tistim, ki jim ob morebitnem izglasovanju ne bo všeč ta odločitev, verjamem, da si bodo pogledali magnetogram in s strani predlagatelja jasno izraženo stališče, da je zakon usmerjen na en primer. Najbrž veste, kaj to pomeni. Ne prav dobro izhodišče, ko bo šlo za pravdo. Skratka, malce nespametna poteza, pa upam, da ne bo imela nobenih posledic. Gospa Tomić se je še obregnila, da sem gospoda Pavšiča ali kogarkoli že povprašal, če je to stališče. To je prišlo iz poslanskih klopi, ne z moje strani, pa ne postati persona, govorim, da so me kolegi naslovili osebno, zato tudi sam tako naslovim. Skratka, ni bilo to z moje strani rečeno. Pa da povzamem samo še, kar se tiče samega predlaganega zakona in številnih argumentov, ki so bili predstavljeni. Torej ne podpiramo sprejema takega zakona

ob zaključku še nekaj povem, vprašala spoštovanega državnega sekretarja, ali sem prav zaznala. Kaj ste hoteli povedati? A ste mi pretili? Grozili, s tistim, če vem, kaj to pomeni, da gre za en sam primer? Ja pa kaj? Gre za območje Slovenije. Zdaj, če je to področje slučajno v Petišovcih, je pač v Petišovcih. Gre za celotno območje Slovenije. Ne razumem, kaj ste hoteli povedati. A mi vi med vrsticami

lepa. Še jaz razumem to vprašanje kolegice Nataše. Rad bi pa tole rekel. Gospod državni sekretar, pravilno ugotavljate, štirikrat smo že prinesli ta zakon v Državni zbor, in pravite, da je slab. Ta vlada ima, kot je prej kolega Židan rekel, pravno mašinerijo, ima strokovnjake s tega področja, ima ministrstvo. Zakaj, v kolikor se z nami strinja, da dejansko gre za uničujoče procese, ko nastopijo posledice frackinga, ta zakon preprosto ne popravi, prinese dopolnitev popravkov, da bo pravnoformalno ustrezal tistim kriterijem, ki jih vi postavljate, da jih zakon, sprejet v Državnem zboru, mora nositi. Pa ne gre tu samo za pravnoformalne kriterije, gre za vsebino, kaj za tem zakonom stoji. V kolikor Vlada želi stvari voditi v korist, za kar je tudi postavljena, da vlada, naj pač pomaga ta zakon popraviti, da bo ustrezal tudi njenim pravnoformalnim kriterijem in da se na jutrišnjem glasovanju enotno, poslanke in poslanci opozicije in koalicije, postavimo za ta zakon, da v nadaljnjih postopkih obravnave ga pač izboljšamo. To je pravilen, to je konstruktiven odnos Vlade do posameznih stvari, ne, da ruši tudi na tem področju, tako kot na vseh ostalih. Hvala. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za razpravo, še ni potekel, sprašujem, če želi na podlagi 71. člena Poslovnika zbora še kdo razpravljati. Ugotavljam, Ugotavljam, da je interes. Če želita razpravljati tudi predstavnica predlagatelja Nataša Sukič ter predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in na to predstavnica predlagatelja. Prosim za prijavo. Prijava poteka. Prvi ima besedo predstavnik Vlade. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Mislil sem, da sem bil dovolj razumljiv, pa nič hudega, ponovim še enkrat. Gospod Pavšič, mislim, da je bil, ki je naslovil opazko, da je zakon pripravljen za točno določen primer oziroma naslavlja točno določen primer. Eden in edini. To je bilo rečeno. In ne govorimo o osebnem, ne vem, kako ste lahko to povzeli, govorim o pravnih možnih posledicah. S takimi izjavami se zgolj poslabšujejo. Zgolj to je bil moj komentar, čem drugem pa ne bi tukaj razpravljal, ker tudi nisem za to poklican. Kar pa se tiče samega zakona. Res je, naša naloga je, da celovito in strokovno k temu pristopimo in tako smo tudi naredili. In tako kot ste pravilno ugotovili, da je to naša primarna naloga, res je, in tudi z vključitvijo javnostjo in celotne procedure. Torej ne z enim členom, ki ga prineseš v sprejem, pač pa s celotno proceduro priprave in sprejema zakona. Tako je zakon naslovljen, ne naslavlja zgolj hidravličnega lomljenja, tudi številne druge izzive, ki jih na področju rudarstva imamo, in zakon je pripravljen. Tako upam, da ga dobite karseda v najkrajšem času v Državni zbor. Je pa res, da tukaj, ko govorimo o dilemi, ko govorimo, recimo, o pitni vodi, a hkrati prepovedujemo izdelavo vodnjakov, s tem se lahko zavedamo, da tovrstno poseganje, ko naredimo kar en člen in prepovemo vse povprek – čeprav je morda všečno, da se prepove fracking, ki je tak zares, ki ima negativno konotacijo –, pa je v določenih primerih hidravlično lomljenje v drugih branžah, torej ne za tiste, o katerih govorimo mi in si jih predstavljamo kot fracking, ampak je v lažjih oblikah; torej vodnjaki, geomehanske vrtine, na področju gradbeništva, raziskovalne vrtine, torej v teh primerih pa je najbrž smiselno, da so take oblike možne. Torej zakon zadevo naslavlja širše, jo dodobra opredeljuje in verjamem, da ga boste imeli možnost po dolgem in počez predelati ter podati svoje pripombe in predloge. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima predstavnica predlagatelja Nataša Sukič. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Poglejte, jaz ne vem, očitno gre za dialog gluhih. Zdaj ste privlekli ven vodnjake, ne vem, kaj si boste še vse izmislili, ko točno vemo, o čem govorimo. Govorimo o pridobivanju zemeljskega plina iz velikih globin s pomočjo frackinga. O tem se pogovarjamo, ne o vrtanju vodnjakov, kjer iščemo vodo, pač pa tam, kjer iščemo zemeljski plin. To, da leta 2021, ko imamo do leta 2030 čas, da zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov za 55 odstotkov Mislim, to vas očitno ne zanima! Vi bi zdajle celo odpirali možnost, da se pridobiva energent, ki bo pravzaprav šel kmalu v zgodovino, ker ne bo smel biti uporabljen, ker gre za fosilni energent. Tako že to, že samo to bi moral biti razlog. Ampak, ko pa vidimo, kakšne pogubne posledice ima hidravlično lomljenje kamnin kamnin na teh globinah za namene pridobivanja zemeljskega plina – ne pa vrtanje vodnjakov, kamor ste, res absurd, kam ste zaplavali ko vidimo vse to po svetu, vam očitno to ni zadosti. Ne vem. Potem sem slišala to, abotno ali pa absurdno stališče Poslanske skupine NSi, ki pravi, s tem morali ukvarjati strokovnjaki in ne politika. Pa ja za božjo voljo, politika piše zakone! In če vidimo primere po celem svetu, kaj se dogaja; ja, je politika tista, ki ima odgovornost in dolžnost zaščititi tako svoje ljudi kot naravo, ne pa interese neke tuje korporacije, ki bo večina dobičkov pobasala v svoj žep! Res ne razumem, kaj si boste še izmislili, razen da ste dobesedno prepisali tisto, kar trdi ta korporacija, in sicer trdi in ves čas vztraja na istem in to so ti večni izgovori, da pač utemeljuje vse na razlikovanju med izvajanjem frackinga na peščenjakih in skrilavcih. Pika. S tem, da so peščenjaki tudi v Groningenu, kjer 200 firm pridobiva zemeljski plin in teh 200 firm bo lepo zaprlo svoja vrata drugo leto, ker je nizozemska vlada dovolj modra in dovolj odločna, da zaščiti svoje ljudi in svoje okolje. Za spremembo od vas, ki ne slišite ničesar. Zakaj ne slišite? Ne bomo se spuščali v špekulacije, zakaj ne slišite, me pa res preseneča, da ne slišite; ker lokalno prebivalstvo vas kliče k temu, Občina Lendava vas kliče, vsi vas prosijo, prepovejmo fracking zdaj in ta predlog zakona govori točno o tem, o popolni prepovedi frackinga zdaj. Ampak vi ne slišite, kajne. Vi dejansko slišite samo korporacijo Ascent Resources in se, ne vem, ali bojite njenih groženj ali česa, ker grozili so že. Dokazljivo! Prejšnjemu ministru Vlade Republike Slovenije si je ta zavržna korporacija drznila groziti! In takim, oprostite, kriminalcem greste na roko. Mislim, pa saj to ne moreš verjeti. Na račun lastnih ljudi in lastnega okolja! Britanija to sprejme, moratorij na fracking; Britanija, od koder ta Ascent Resources prihaja. Naj grejo tja izvajat fracking, če lahko, spoštovani. Le zakaj ga tam ne izvajajo? Zakaj ga morajo tukaj? Skratka, edina dolžnost, ki jo imate, spoštovani, tako kot jo imamo mi poslanci, jo imate tudi vi, je, da zaščitite ljudi v Petišovcih. Predvsem tiste, ki živijo v neposredni bližini teh vrtin. Da zaščitite naravo, da zaščitite biosferno območje Mura. To je vaša, oprostite, edina dolžnost, in prav nič drugega. Vse drugo so zelo čudne stvari in, poglejte, ostalo bo zapisano v zgodovini. Ne bomo odnehali, vztrajali bomo, pa tudi če bomo petič vložili, ne bomo odnehali! In tudi dobro veste, da ne bomo odnehali. Bojim se, da itak … Upam, da itak nimate večine za to stvar. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri, v torek, 26. oktobra 2021 v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 26. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Imam pa še eno obvestilo. Obveščam vas, da je seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je bila sklicana za danes 15 minut po prekinjeni seji Državnega zbora, O novem datumu seje boste obveščeni naknadno. Hvala lepa in lahko noč! Hvala